Желаем Ви здраве, успехи и да водите Събранието към едни по-добри и по-спокойни дни!

2022 г. 9. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства. Вносител е Министерският съвет, 10. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз. Вносител е Министерския съвет, 11

октомври 2022 г. Приет е на първо гласуване на 9 ноември 2022 г. – точка първа за петък, 16 декември 2022 г. 19. Второ гласуване на Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси.

Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители – Общ проект, изготвен от Комисията по земеделието, храните и горите въз основа на приетите на първо гласуване на 16 ноември

Това, уважаеми колеги, е Проектът за дневен ред. Моля, режим на гласуване за Проекта на дневен ред за седмицата.